i kluba HDZ-a ćemo najprije raspraviti: 10. Prijedlog zakona o sudskim vještacima, prvo čitanje, P.Z. br. 659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 lijepo gospođo potpredsjednice. I zahvaljujem se klubu HDZ-a što smo se ovako uspjeli zamijeniti. Prvi put se pred vama praktički nalazi Prijedlog zakona kojim se regulira rad sudskih vještaka, kroz zakon. do sada je on reguliran i sada je reguliran kroz pravilnike. U postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava vještaci se smatraju predstavnicima države i oni su povjerenici domaćeg suda koji u ime države vrše sudbenu vlast. Imenuje ih sud, sud im izdaje nalog za njihov rad, sud je ovlašten nadzirati i njihov rad. Do sada je Europski sud za ljudska prava donio pet presuda kojima se bavio pitanjima provedbe vještačenja i to u postupcima pred hrvatskim tijelima. Utvrdio je da način rada sudskih vještaka je u nekim slučajevima pridonio povredama konvencije. Riječ je o presudama Bajić protiv Hrvatske gdje je vještacima povjereno koji su bili zaposleni kod tuženika tako da su praktički odradili vještačenje za jednu stranu, to je Europski sud za ljudska prava vrlo lošim. Presuda Kudra protiv Hrvatske gdje je vještačenje trajalo preko dvije godine, uopće dokumentacija je bila izgubljena i RH je u tom slučaju izgubila postupak zbog nesavjesnog rada vještaka. Treća presuda je xy protiv Hrvatske, tu je povrijeđeno pravo na pošteno suđenje i pravo na poštivanje osobnog i obiteljskog života. Dakle vještak je trebao procjenjivati psihijatrijsku jednog od stranaka, on je to učinio telefonskim putem i napravio vještvo. Naravno Republika Hrvatska i tu snosi troškove naknade štete, razumije./… protiv Hrvatske, tu je isto povreda poštivanja osobnog i obiteljskog života i tu je postupak lišenja poslovne sposobnosti praktički vještak uopće nije vidio osobu s kojom je trebao razgovarati i provest vještačenje. Dakle uzeo je papire druge osobe i predao u u sudski spis i tu Hrvatska plaća ogromnu naknadu štete za rad sudskog vještaka. Uz ove primjere koje sam vam navela postoji čitav niz predmeta protiv Hrvatske u kojima su podnositelji prigovarali prekomjernoj duljini vođenja sudskih postupaka i ti su praktički predmeti okončani nagodbom koju opet Republika Hrvatska plaća. I Ustavni sud Republike Hrvatske ukazivao je na potrebu da se jednostavno ovo pitanje rada vještaka mora izregulirati. Čak i redovni sudovi koji odlučuju o duljini trajanja postupaka često puta se susreću sa ovim problemima. I zato je bitno da upravo ovo područje bude jasno i dovoljno precizno, normativno uređeno. Trenutno u Hrvatskoj postoji područje vještačenja koje uopće nije regulirano jedinstvenim propisom, dakle pod tim podrazumijevam zakonom praktički sam rad vještaka regulirao je osim pravilnika Zakon o sudovima a konkretne norme o imenovanju vješta, načinu obavljanja njihovih dužnosti i nadzora sadržane su kao što sam rekla u Pravilniku o sudskim vještacima, dakle podzakonskim aktom koji donosi ministar pravosuđa. U Hrvatskoj ne postoji jedna krovna organizacija sudskih vještaka koja bi se bavila pitanjima organizacije rada vještaka, njihovim kontinuiranim usavršavanjem iako djeluje veći broj udruga one jednostavno nisu sinkronizirane. Niti jedan domaći propis ne sadrži opće norme o načinu organizacije, dužnostima i ovlastima te funkcioniranju i ulozi strukturnih udruga vještaka. Ovaj pravilnik o stalnim sudskim vještacima koji je evo nedavno Ministarstvo pravosuđa donijelo daje daje udrugama ključnu ulogu u …/Govornik se ne razumije./… vještaka međutim kontrola rada, nadzor vještaka, stručno usavršavanje, jedan čvrsti organizacijski oblik uopće u Hrvatskoj ne postoji. I iz tih razloga je upravo predložen ovaj Zakon o sudskim vještacima s namjerom da se ovo područje temeljito izregulira. Prije svega argumenti koje na ovaj način ukazujemo kroz ovaj prijedlog zakona a ovi primjeri koje smo, koje sam navela u uvodu jasno ukazuju nasušnu potrebu da se ovo pitanje izregulira kroz zakon. Dakle, osnovna pitanja koja se uređuju ovim zakonom, ovaj zakon uređuje uvjete za obavljanje poslova sudskih vještaka, uvjete za imenovanje i razrješenje sudskih vještaka, pravila dužnosti i odgovornost sudskih vještaka, nadzor nad radom i ustroj Hrvatske komore sudskih vještaka kao i druga pitanja od značaja za rad vještaka. Imenovanja i razrješenja sudskih vještaka do sada je bilo u nadležnosti predsjednika županijskih i trgovačkih sudova, sada bi prema ovom prijedlogu bilo u nadležnosti ministra pravosuđa koji odlučuje i o upisu i o brisanju fizičkih i pravnih osoba. Uređuju se uvjeti koje mora ispuniti sudski vještak, rekla sam ustrojava se hrvatska komora sudskih vještaka koja bi i u suradnji sa sudovima i u suradnji sa ministarstvom pravosuđa provodila odredbe zakona. Komora bi bila samostalna organizacija koja bi naravno čuvala ugled i dostojanstvo vještaka. I upravo ovaj prijedlog zakona bi omogućio jedno sustavnije uređivanje područja ovog rada koje je do sada regulirano podzakonskim aktima. Zato što je regulirano podzakonskim aktima kao što vidimo, do sada je Hrvatska 5 slučajeva izgubila i plaća opako visoke naknade štete. Meni je žao što je Vlada odbila ovaj prijedlog jer iz razloga što smatra da je dovoljno to urediti podzakonskim aktom. Držim da to nije dovoljno, argumentacija da u drugim europskim zemljama ne postoji komora sudskih vještaka mislim da je slab argument jer u drugim europskim zemljama njihova udruženja se praktički osnivaju zakonom i nisu ovako i njihov rad, odnosno rad vještaka u drugim zemljama je prilično zakonski uređen za razliku od Hrvatske. Evo to bi bilo ukratko na neki način opisivanje ovog prijedloga i bez obzira na odluku Vlade, bez obzira na stajališta i odbora ja vas pozivam da prihvatite ovaj zakon jer je doista važno izregulirati ovo područje. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Dražen Đurović ima repliku. Hvala. Kolegice Škare-Ožbolt kada ste spomenuli ovih 5 presuda, dvije koje sam zapamtio jedna se odnosi da vještak je vještačio telefonom, drugo da uopće nije vještačio nego je to unio u spis. Međutim, je li vještak donio presudu i da li je presuđeno zbog vještačenja ili zbog presuda? Dakle mislim čija tu zapravo, tu nisam baš točno razumio dakle da li sud u Strasbourgu pobija presudu ili pobija vještačenje? I šta je zapravo u središtu toga čime se bavio sud u Strasbourgu, da li je to problem vještaka ili je problem suca? Dakle onog suca koji je donosio presude, gdje je on gledao, što je on radio, mislim. Evo samo, tu mi je ostalo nešto nejasno. Hvala. Vesna Škare-Ožbolt, odgovor na repliku. Kada jedan psihijatar razgovara sa npr. jednom od stranaka u sudskom postupku tada on to ne radi pred sudom nego obavi vještačenje ili svojoj ordinaciji ili na svom radnom mjestu. Prema tome to da je on obavio razgovor telefon, a napisao tamo cijeli nalaz koji se kasnije ispostavilo da je određen napamet, sudac nije mogao procijenit, on se jednostavno pouzdaje jer nije dovoljno stručan da da procijeni ono što treba procijeniti sudski vještak. Dakle sudski vještak je jednostavno neophodan danas u vođenju sudskog postupka.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 Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o sudskim vještacima. Što se tiče kluba SDP-a on neće podržati ovaj prijedlog zakona, kao što to nisu učinili ne samo Vlada već niti Odbor za zakonodavstvo niti Odbor za pravosuđe. Činjenica je da je Zakonom o sudovima djelomično uređeno pitanje koje se odnosi na sudske vještake, pa tako uz definiciju stalnog sudskog vještaka normirano je ne samo tko obavlja poslove sudskog vještaka, dakle da li pravna ili fizička osoba, već je i normirano tko imenuje i razrješava predsjednike županijskog i trgovačkog suda za svoje područje. Naravno to su predsjednici županijskog i trgovačkog suda, prema prijedlogu predlagateljice stalne sudske vještake imenovao bi ministar pravosuđa. Da li je to sustavnije uređivanje područja rada sudskih vještaka i poštivanje njihove neovisnosti u radu, kao što se navodi u obrazloženju prijedloga kao njegov cilj, veliko je pitanje. Zakonom o sudovima uvjete i postupak imenovanja stalnih sudskih vještaka, njihova prava i dužnosti te visinu nagrade i troškova za njihov rad propisuje ministar pravosuđa pravilnikom. Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima je upravo to sve i riješeno, dakle i uvjeti i postupak imenovanja, njihova prava i dužnosti te visinu nagrade i troškova za njihov rad vrlo jasno, precizno i sustavno. Primjere koje smo čuli u uvodnom obrazloženju predlagateljice odnose se doista na nesavjestan rad vještaka, ali nalaz vještaka i vještačko mišljenje je utvrđenje činjeničnog stanja koje utvrđuje sud i sudac. I to da li je psihijatar odradio svoj vještački nalaz telefonskim putem sigurno nije prvi put istaknuto u tužbi pred međunarodnim sudom. Prema tome, da li je određeni nalaz kvalitetan i u skladu sa pravilima struke ocjenjuje sudac. On ne ocjenjuje sadržaj, ali svakako ocjenjuje da li je u pravilima struke navedeni nalaz dan, kao što i ocjenjuje iskaze svjedoka. Ne smatramo da pojedinačni nesavjestan rad, koliko god on koštao, se mora uređivati zakonom. Nesavjesnosti ima u svakoj struci, pa se tako pojavljuju i u vještačkoj. A s obzirom da je ova problematika normirana kao što sam navela Zakonom o sudovima i Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima na vrlo precizan način koji vrlo dobro funkcionira, smatramo da navedenu problematiku nije potrebno rješavati posebnim zakonom. Prijedlog obveznog udruživanja sudskih vještaka u Hrvatsku komoru sudskih vještaka nije nam prihvatljiv. Pa ne mislimo valjda da ako prisilimo sudske vještake da se obvezno udružuju, oni su sada udruženi u udruge u kojima se isto tako stručno osposobljavaju, pravilnikom je isto navedeno na koji način se stručno osposobljavaju sudski vještaci prije nego li budu imenovani od strane predsjednika županijskih i trgovačkih sudova. Mislimo li zaista da ako ih prisilimo da se moraju udružiti u jedinstvenu komoru, da plaćaju za to članarine i doprinose, da će zato biti savjesniji u svom radu? Prema prijedlogu vidimo da je predviđeno da bi skupština komore koje bi imala poslova. Donosi statut i druge opće akte komore, bira članove svojih tijela i ispituje i odobrava proračun, prihode i rashode, utvrđuje visinu članarine i doprinosa te odlučuje o drugim pitanjima. Koje su to javne ovlasti te predvidljive Hrvatske komore sudskih vještaka koja se predlaže ovim prijedlogom zakona? I za kraj, s obzirom da je ovaj prijedlog zakona dobrim dijelom, a to je činjenica, to se može usporedbom vidjeti, prepisan Pravilnik o stalnim sudskim vještacima iz 2008. godine, osim odredbi koje se odnose na osnivanje Hrvatske komore stalnih sudskih vještaka, s obzirom da bi donošenje ovog zakona bilo u koliziji sa Zakonom o sudovima, pogledajmo prijelazne i završne odredbe ovog prijedloga zakona, s obzirom da se ovim prijedlogom propisuje prestanak važenja provedbenih propisa, dakle Pravilnika o stalnim sudskim vještacima kojeg propisuje donošenje tog pravilnika posebni zakon odnosno Zakon o sudovima, klub SDP-a neće podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepo. U ime kluba HDZ-a kolega Davor Miličević. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Pred nama se nalazi Prijedlog zakona o sudskim vještacima. Osvrnut ću se samo na nekoliko odredbi iz prijedloga zakona. Na početku svog izlaganja potrebito je napomenuti da u travnju ove godine imamo na snazi Pravilnik o stalnim sudskim vještacima koje je donio ministar pravosuđa temeljem članka 126. stavak 6. Zakona o sudovima. Uspoređujući ovaj tekst prijedloga zakona sa donesenim Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima objavljenim u Narodnim novinama br. 38 od 2014. ne uviđa se vidno poboljšanje koje će odredbe iz Pravilnika o stalnim sudskim vještacima, a pretvorene u zakonske okvire polučiti bolji rad sudskih vještaka. Nadalje, sadašnji Pravilnik o stalnim sudskim vještacima donesen temeljem članka 126. stavak 6. Zakona o sudovima propisuje uvjete za obavljanje poslova stalnih sudskih vještaka kako za fizičke tako i za pravne osobe. Jednako tako, trenutno važeći Pravilnik o stalnim sudskim vještacima uređen je za državljane članice EU. Nadalje, donošenje ovog zakona napravio bi se dodatni i nepotrebni trošak sudskim vještacima, jer se moraju ponovno prilagođavati novom zakonu, a tek što su izvršili prilagođavanje svoga rada trenutno važećem Pravilniku. Osim navedenog, ovim prijedlogom zakona osobito u dijelu imenovanja predlažu se bitno drugačija rješenja nego što je to do sada bilo riješeno. Naime, prijedlogom zakona, imenovanje vještaka vršio bi ministar pravosuđa, a ne kao što je do sada radio predsjednik županijskog, odnosno Trgovačkog suda. Time se podiže ljestvica na viši nivo vezano za imenovanje što smatramo nepotrebnim, pa čak štoviše i štetnim jer isto dovodi do dodatne centralizacije poslova u pravosuđu, a dodatno nepotrebno opterećuje rad ministarstva pravosuđa. međutim, s druge strane jedan sustav imenovanja koji je do sada jako dobro funkcionirao ukida se. Prema tome, smatramo da u ovom trenutku nije potrebno zakonodavno regulirati rad sudskih vještaka, jer je njihov rad već vrlo dobro zakonodavno riješen zakonskim i podzakonskim odredbama, te Pravilnikom koji je još jedanput napominjem nedavno donesen. I na kraju zaključno treba naglasiti što je najvažnije da ovaj prijedlog zakona ukazuje na potrebu dodatnog opterećenja državnog proračuna što se čini uistinu nepotrebnim i suvišnim, jer kakvo nam je stanje u državnom proračunu sve nam je jasno, itekako dobro poznato. Hvala. Gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici. Kolegica Fabijančić i kolega Miličević su zapravo iznijeli većinu onih teza koje mi kao klub HDSSB-a također također dijelimo i smatramo da zaista u ovom trenutku nema nikakve potrebe za ovakav poseban zakon, a pogotovo ne za formiranje ikakve obvezne komore sudskih vještaka koji nema niti jedna, koliko se može saznati, niti jedna zapadna europska država. Pa eto, sad ćemo još jednu komoru sa još jednim obveznim komorskim doprinosom, sa još jednom administracijom i slično da se da se zapravo ne vraćam. Prema tome, uz sve ovo što je navedeno ni klub HDSSB-a neće podržati ovaj prijedlog. Hvala. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani kolege, meni je izuzetno žao što ovako reagirate. Ovaj prijedlog zakona i zahtjev da se zakonom regulira ova tematika prije svega tražili su upravo sudski vještaci. Drugo, zakonsko rješenje tražila je i predstavnica, hrvatska predstavnica pred Europskim sudom za ljudska prava. O tome je pisano poslano izvješće i Odboru za Ustav i Odboru za pravosuđe i Odboru za zakonodavstvo. Postoje ozbiljni problemi u radu sudskih vještaka. Meni je jako žao što to ne vidite. Meni je jako žao što niste dobro čitali ovaj prijedlog zakona. Komora je potrebna, potrebna je iz razloga što bi ona provodila usavršavanje sudskih vještaka kojeg sada nema. Pravilnik nije regulirao pitanje usavršavanja sudskih vještaka, a usavršavanje je ključ u radu. Ministar koji po ovom prijedlogu zakona bi imenovao sudske vještake imenovao bi na prijedlog komore koja bi najbolje znala i koja bi radila edukaciju i prvu selekciju. Prema tome, mislim da bi ovaj prijedlog nudi jedno sustavnije rješavanje. Žao mi je što niste dobro iščitali ovaj zakon, žao mi je što imate ovakav stav. Pravilnik je ugrađen najvećim dijelom u ovaj prijedlog zakona, ali pravilnik, ovaj postojeći pravilnik koje je donijelo ministarstvo ne regulira sve, Danas pravilnik nema obvezu da sudski vještak vodi dnevnik vještačenja kao što to nudi prijedlog zakona. Pravilnik ne regulira nadzor rada sudskih vještaka. To ovaj zakon regulira i meni je jako žao što praktički ste prilično pogrešno shvatili namjeru rada na neki način reguliranja samog rada sudskih vještaka, a posebno zato što je ovo zahtjev samih sudskih vještaka da se izregulira, a imate povratno cijelu salvu problema koji dolaze i upozorenja koji dolaze i sa Europskog suda za ljudska prava da ovo pitanje treba regulirati. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona. kolega Đurović je imao repliku. i obvezni komorski doprinos. Ustrojili su cijelu strukturu, uspostavila se jedna administrativna mašinerija sa nizom zaposlenih, sa novim poslovnim prostorima koja redovito ubire velike novce svim liječnicima u Republici Hrvatskoj, a govorim o svom osobnom dojmu, apsolutno je nepotrebna, nikakve koristi struci nije donijela, predstavlja financijsko opterećenje, a ta trajna edukacija koja je postala obvezna se zapravo pretvorila u potenciranje kongresnog turizma, pogodovanja raznim privatnim tvrtkama, miješanje privatnog i javnog interesa i zapravo se nije postigao nijedan od onih proklamiranih ciljeva osim što zapravo većina većina učinaka koji su iz svega toga proistekli su zapravo negativni i za samu plaću ljudi koji plaćaju i za ukupno stanje i edukacije i sustava. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo kasnije.